"Prima se na znanje dopuna Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza

do 24. veljače 2010. godine, Izvješća ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a u 2009. godinu, Godišnje Izvješće HRT-a za 2009. Predlagatelj Programsko vijeće Hrvatske televizije. Koji sukladno zaključku Hrvatskog sabora sa 18. sjednice održanoj 15. srpnja 2010. godine, a u svezi sa člankom 19. Zakona o HRT-u, Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za ravnopravnost spolova, za informiranje, informatizaciju i medije, i za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Predsjednik Programskog vijeća HRT-a Zvonko Milas će dodatno obrazložiti izvješće. Izvolite. Hrvatski sabor je na 18. sjednici 15. srpnja ove godine, dakle nije prihvatio izvješće o radu Programskog vijeća o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakona o HRT-u, programima Hrvatskog radija i televizije za razdoblje od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. godine, dobili smo obvezu najkasnije do 30. rujna ove godine podnijeti izvješće ovom Domu. U sklopu izvješća posebno smo morali izvijestiti o ostvarivanju obveza HRT-a koje proizlaze iz Zakona o ravnopravnosti spolova, nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010. imajući pri tom u vidu neizvršene obveze vijeća utvrđene zaključcima 14. sjednice Hrvatskog sabora, kao i primjedbe i prijedloge iznijete na sjednici odbora Hrvatskog sabora, te mišljenju Vlade RH o navedenom izvješću, i posebno izvijestiti o ostvarivanju obveza HRT-a koji proizlazi iz ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, i iz dokumenata kojima su uređene obveze HRT-a o promicanju ravnopravnosti spolova, prava …/Ne razumije se./… skupina, djece, osoba s invaliditetom i drugih skupina. Prema gore navedenom zaključku Hrvatskog sabora, Programsko vijeće je zaključilo da je potrebno napraviti dopunu o svom, izvješća o svom radu, i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom, što smo učinili i to izvješće je danas pred vama. Kao i prethodno ono je zasnovano na svemu onom čime se vijeće bavilo u tom razdoblju, za što postoji vjerodostojna dokumentacija, fonogramski zapisnici, zapisnici sjednica, a sve u skladu sa Zakonom o Ovom prilikom ne bih se zadržavao na elaboriranju materijala koji je pred vama, ostajem na dispoziciji za pitanja koja proizilaze iz rada ovlasti vijeća, ali bih se osvrnuo na dosadašnji tijek izvještavanja ako mi dopustite. Dakle često u javnosti je prisutna pogrešna percepcija o ovlastima vijeća, pogotovo kod unutarnjih pitanja i funkcioniranja HRT-a. Moram istaknuti da vijeće ne donosi programska usmjerenja HRT-a već o njima daje samo mišljenje koje nije obvezujuće. Svoje nezadovoljstvo programom i činjenicom da su mišljenja i sugestije vijeća glede programa unatoč ponavljanja svega onog što smo kroz sugestije davali, npr. ukazivanje na jezik i govor u programima HRT-a, ravnopravnost spolova, programa za nacionalne manjine, objektivnosti informiranja razvitku vlastite … produkcije, a napose zbog izrazito lošeg i netransparentnog poslovanja koje je uzrokovalo sve ovo što je maloprije navedeno vijeće je sankcioniralo jedinim načinom koje mu je na raspolaganju sukladno odredbama zakona je razriješilo ravnateljstvo HRT-a, a na koncu Glavnog urednika Informativnog programa i direktora Programa HRT-a. Sukladno zakonskim odredbama u vijeću sjede predstavnici različitih društvenih skupina koje svoj posao barem u sadašnjem sastavu u koji imamo uvid odrađuju maksimalno angažirano, sjednice vijeća su pod stalnim nadzorom javnosti, rasprave su na sjednicama otvorene te se u važnim pitanjima izlazi i izvan zadanih okvira poslovnika čime je svakom članu otvorena mogućnost maksimalne inicijative, a time i mogućnost procjene hoće li ili ne sudjelovati u radu te o tome samostalno donosi odluku. Na taj način je došlo i do toga da je nekoliko članova vijeća podnijelo ostavke na članstvo u vijeće te tako vijeće danas djeluje sa 6 članova, jedan nedostaje od studenog 2009., tri člana od srpnja 2010. te jedan član je podnio ostavku u kolovozu ove godine. u tako okrnjenom sastavu vijeće je nastavilo raditi s punim angažmanom i osim radne sjednice na kojoj su razmatrana izvješća direktora programa i glavnih urednika Informativnih programa o provedbi programskih usmjerenja radija i televizije u razdoblju od siječnja do lipnja 2010. te Izvješća ravnateljstva o poslovanju prvih 6 mjeseci održana je tematska sjednica o Dramskom programu Hrvatske televizije kao važnom segmentu programa koji bi prema mišljenju članova vijeća trebalo biti pronositelj nacionalne i kulturne baštine, a koji u zadnje vrijeme sve više kvalitativno opada. Jedan od razloga, dapače možda i krucijalni je loše poslovanje, dakle nedostatak sredstava. Vijeće HRT-a je zaključilo obzirom na stanje da moramo i dalje održavati tematske sjednice kako na temu dramskog tako i na temu stanja u Informativnom programu te da prema pitanjima vezanim uz provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Na kraju želim reći da je vijeću vrlo bitno mišljenje zastupnika Hrvatskog sabora, da su svi dobronamjerni savjeti za poboljšanje rada vijeća dobrodošli i da ćemo kako je i navedeno u izvješću održati tematsku sjednicu u kojoj će se raspravljati o vašim prijedlozima i primjedbama, a u cilju poboljšanja rada vijeća čemu će, nadam se, doprinijeti i novi zakon koji je trenutno u toku.

zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Pred vama je Izvješće o poslovanju HRT-a u 2009. godini. Uvodno do 8.12.2009. godine članovi ravnateljstva HRT-a bili su gospodin Sutlić, gospoda Mezulić, Markota, Guberina i gospodin Begović. Od 9.12.2009. godine uz mene v.d. ravnatelj Hrvatskog radija gospodin Zoran Mihajlović, v.d. ravnatelja Hrvatske televizije Mislav Stipić, Sanda Vojković kao v.d. ravnateljica Glazbene proizvodnje i Tomislav Meštrić koji je bio izabrani predstavnik zaposlenika HRT-a. Ciljevi Ciljevi poslovanja u HRT-u u 2009. godini određeni su poslovnim planom i rebalansom poslovnog plana. Sredinom 2009. godine proveden je rebalans kojeg sam sada spomenuo zbog nemogućnosti ostvarenja planiranih prihoda od marketinga. Naime, neki od najvećih klijenata smanjili su svoje budžete za oglašavanje te je stoga predviđen prihod od marketinga manji i do 180 milijuna kuna Ujedno procijenjeno je da će se provođenje mjera štednje i racionalizacije u potrošnji smanjiti ukupni rashodi HRT-a za 155 milijuna kuna. Ipak potkraj 2009. godine prihod od marketinga bio je za 62 milijuna kuna manji od planiranog, dakle od rebalansiranog plana, a prihodi od pristojbe i ostali prihodi bili su veći za 35 milijuna kuna. Stvarni efekt je 27 milijuna kuna manje ostvarenih ukupnih prihoda od planiranih. HRT je ostvario 81 milijun kuna ukupnih rashoda više od plana. Od toga se 39 milijuna kuna odnosi na dodatni trošak vezan uz potencijalni odlazak, poticajni oprostite odlazak 226 zaposlenika u prijevremenu mirovinu što je izvanplanski trošak koji nije realiziran iz kreditnih sredstava nego iz tekuće likvidnosti. Vrijednosno usklađenje kupaca od marketinga i televizijske pristojbe veće je od plana za 17 milijuna kuna kao i usluge emitiranja radijskog i televizijskog programa koje su veće od plana za 7 milijuna kuna. HRT je tako završio poslovnu godinu s gubitkom od 106 milijuna kuna i uz velike poteškoće s likvidnosti. Ostvaren je ukupan prihod u iznosu od milijardu 464 milijuna kuna kojim HRT nije pokrio ukupne rashode u iznosu od milijardu i 570 milijuna kuna. Ono što još ovome moram dodati, a to je da su u izradi ovoga Izvješća o poslovanju, odnosno financijskog izvješća korištene identične računovodstvene politike kao i za ono Izvješće i za 2008. godinu. Tako da ih se oba može gledati i promatrati u jednom kontinuitetu. Evo, zasada toliko pa za pitanja sam na dispoziciji. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala. Odbori za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za ravnopravnost spolova predsjednica odbora gospođa Gordana Sobol. Izvolite.

dopuni Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom za razdoblje od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. i Izvješća ravnateljstva o poslovanju HRT-a u 2009. godini. U uvodnom obrazloženju Glavni ravnatelj HRT-a govorio je o poboljšanju teške financijske situacije iz prethodnog razdoblja, ali je upozorio na pad prihoda od marketinga. Član Programskog vijeća predstavljajući dopunu izvješća naglasio je kako je Programsko vijeće prihvatilo primjedbe i sugestije Hrvatskog sabora kao i saborskih odbora. S time u vezi donijelo je niz preporuka među kojima izdvajam provođenje ciljane izobrazbe urednika i urednica o integriranju problematike rodne ravnopravnosti u urednički i novinarski rad. U raspravi koja je uslijedila članovi i članice odbora iznijeli su niz primjedbi na dopunu izvješća koju su ocijenili jedva kvalitetnijom od samog izvješća. Kao temeljni problem istaknuto je i nadalje nerazumijevanje samog pojma ravnopravnosti spolova te što sve područje ravnopravnosti spolova obuhvaća. Naime, u ovom slučaju dopune Izvješća sadrži popis emisija među kojima se velik broj ne može niti svrstati u područje koje bi se moglo smatrati područjem ravnopravnosti spolova. Recimo između ostalog kada su u pitanju pojedine emisije kao što je to recimo "Nedjeljom u 2", od 50-tak emisija godišnje tu se našlo mjesta samo za 4 emisije u kojima su gostovale žene. Kada govorimo o sportskom programu za čitavu jednu cijelu godinu, u čitavom sportskom programu izdvojene su dvije emisije u kojima se govorilo o ravnopravnosti spolova međutim, od toga je jedna emisija govorila o humanitarnoj priredbi. Zatraženo je pojašnjenje jesu li urednici, urednice obvezni pohađati edukaciju o promicanju ravnopravnosti spolova, te postoje li eventualno sankcije za ne izvršenje te obveze? Također se tražilo objašnjenje zbog čega nije provedena analiza reklamnog sadržaja vezano uz spolne stereotipe. Naglašena je važnost edukacije te su iznesene primjedbe vezane uz upotrebu standardnog Hrvatskog jezika na HRT-u. Vezano uz financijsko izvješće izraženo je nezadovoljstvo što su unatoč gubicima troškovi neplanirano povećani, posebno za plaće. Upozoreno je da uređivačka sloboda ne može značiti da urednici na HRT-u ne podliježu zakonskim odredbama. Nadalje, primjedba kako je Programsko vijeće posebnu pozornost posvetilo promicanju ravnopravnosti spolova na uštrb ostalih područja smatra se neutemeljenom. Naime, Hrvatski sabor je obvezao Programsko vijeće HRT-a da uz redovita godišnja izvješća podnosi i posebno izvješće o promicanju ravnopravnosti spolova u programima HRT-a pa ma što netko o tome mislio. Predsjednica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade iznijela je niz primjedbi na dopunu Izvješća, upozorila na netočnosti te na nerazumijevanje pojma ravnopravnosti spolova. Istaknula je da je u dopuni Izvješća trebalo navesti plan djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova koji je u postupku donošenja. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja je bila predavačica na radionica rodna ravnopravnost u programima HRT-a u organizaciji edukacijskog centra upozorila je na negativan stav samih sudionika i sudionica radionice kao i nedovoljno izražen interes urednika i urednica za radionicu. Smatra da bi programi Hrvatskog radija u području ostvarivanja obveza u promicanju ravnopravnosti spolova mogli poslužiti kao primjer urednicima tv-programa. Glavni ravnatelj dao je i dodatna objašnjenja, što se tiče reklamnih sadržaja da se oni pregledavaju ali da su propusti mogući. Što se tiče financijskog izvješća u izdatke za plaće uključene su otpremnine koje je HRT bio dužan isplatiti, no naglašeno je da plaće na HRT-u nisu rasle 12 godina. Ravnateljstvo planira sankcionirati nepohađanje edukacije, a navedeno je da u sklopu Hrvatskog radija postoje tri nacionalna i 8 regionalnih programa koji se emitiraju 24 sata, što u konačnici vjerojatno rezultira i većom kvalitetom radijskih programa. Član Vijeća složio se s većinom primjedbi iskazanih u raspravi međutim, pojasnio je ograničene ovlasti Vijeća koje se ne može miješati u uređivačku politiku već samo iznositi primjedbe, donositi preporuke te eventualno pokušati utjecati na glavnog ravnatelja. Nakon rasprave, članovi i članice Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Prima se na znanje dopuna Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. te izvješća Ravnateljstva HRT-a o poslovanju u 2009. godini. Hvala. Odbor za Hrvate izvan Hrvatske, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite.

Izvješća Odboru je detaljno prikazao poslovanje HRT-a u 2008. i 2009. godini, te računovodstvene politike temeljem kojih su napravljena Izvješća o poslovanju za 2008. i 2009. godinu, te posljedice koje su proizašle iz te politike za poslovanje u 2009. i 2010. godini. Također odgovorio je na brojna pitanja članova Odbora u svezi sa problemom funkcioniranja programskog vijeća itd. U raspravi je više članova Odbora naglasilo kako u Izvješću o radu Vijeća HRT-a i provedbe programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom u promatranom razdoblju nije bilo ni spomena o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Iako je jedan od zaključaka Odbora sa sjednice održane 15. travnja 2010. povodom razmatranja onog prvog dijela Izvješća upravo zadužio Programsko vijeće HRT-a da u narednom Izvješću posebno izvijesti o ostvarivanju obveza HRT-a prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a sukladno Zakon o HRT-u i zaključcima Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 1. srpnja 2008. godine. Sve to ocijenjeno je posljedica je nedovoljne zastupljenosti programa posvećenih Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, kao i nedovoljno informiranosti javnosti u Republici Hrvatskoj o svojim sunarodnjacima izvan Republike Hrvatske. Bez obzira na spomenuto nezadovoljstvo i činjenicu kako spomenuto Izvješće ne spominje Hrvate izvan Republike Hrvatske, na Odboru je iskazano zadovoljstvo radom Hrvatskog radija i njegovoj posvećenosti Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Odbor očekuje da se Hrvatima izvan Hrvatske više govori kako u informativnim tako i u političkim, kulturnim, obrazovnim, gospodarskim i drugim emisijama HRT-a. Odbor zagovara što jaču medijsku povezanost Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, tj. Hrvata u iseljeništvu, Hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i Hrvatima u Bosni a s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti o problemima, interesima i mogućnostima Hrvata izvan Republike Hrvatske i posljedičnim mnogostrukim obostranim interesima Hrvatske i Hrvata koji žive izvan njenih granica. Kada su u pitanju predmetne emisije namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske dobro je ocijenjen "Glas Domovine" iako se prikazuje u malo gledanom terminu te satelitski program za Hrvate u Americi, Australiji i Novom Zelandu. Dana je potpora programu "Slika Hrvatske" kao projektu HRT-a i Vlade Republike Hrvatske kojemu je cilj promicanje i očuvanje Hrvatske baštine, te povezivanje Hrvatske sa hrvatskom dijasporom. Odbor je pozdravio odluku vodstva HRT-a da se emisija "Hrvatska kronika BIH" u proizvodnji slike Hrvatske namijenjena za Europu ubuduće može gledati na području Republike Hrvatske, iako je ocijenjeno posve neprihvatljivim što se ista emisija u Europi gleda jedino preko satelita na 3. kanalu HTV-a svake druge nedjelje ujutro u 2 i 30. Odbor je na prethodnoj sjednici vezano za Izvješće o provedbi programskih načela, a s ciljem izbjegavanja diskriminacije jednog dijela Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobito onih u Europi i javnosti u Republici Hrvatskoj predložio da se emisije "Hrvatska kronika Bosne i Hercegovine", "Slika Hrvatske" najavljuje, te "Moje rodno mjesto" emitiraju na prvom nekodiranom programu Hrvatske televizije. Na istoj sjednici je predložene da se slika HRvatske prilagodi u svojevrsni međunarodni program koji bi nekodirano bio emitiran i druge emisije na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku. Tim bi se programom promoviralo Hrvatsku u svijetu na svim razinama onoj gospodarskoj, političkoj, kulturnoj i turističkoj kao što to čini BBC, World servis, Glas Amerike, Deutsche Welle i drugi. To je obrazloženo na način da sliku o Hrvatsko trebamo kreirati mi a ne samo strani mediji. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke "Prima se na znanje dopuna Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u u programima HR-a i HRTV-a u razdoblju od 14. listopada 2008. do 24. veljače 2010. godine, Izvješća ravnateljstva HRT-a o poslovanju koji glase: Prvo, zadužuje se Programsko vijeće HRT-a da u narednom Izvješću posebno izvijesti ostvarivanje obveza HRT-a prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske sukladno Zakonu o HRT-u i Zaključcima Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 1. srpnja 2008. godine i drugo: Zadužuje se ravnatelj i Programsko vijeće HRT-a da se postojeće emisije za Hrvate izvan Republike Hrvatske emitiraju i na nekodiranim 1. programu HRT-a. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, predsjedniče Vijeća, gospodo ravnatelji. Klub HSS-a na svojoj sjednici razmatralo je obveze Programskog vijeća HRT-a i ravnateljstva koje proizlazi iz zaključaka koje je usvojio HRvatski sabor na svojoj 18. sjednici. S tim u vezi konstatirano je da je Sabor na spomenutoj sjednici donio zaključak da ne prihvaća izvješće Vijeća HRT-a za razdoblje od 2008. do 2010. godine što je ujedno bio i stav našeg kluba HSS-a. Istovremeno Sabor je zadužio vijeće da do 30. 9. 2010. godine dostavi novo izvješće o svom radu i provedbi programskih načela i obaveza kao i izvješće ravnateljstva HRT-a za 2009. godinu, što moramo konstatirati ovdje nije u potpunosti izvršeno. Naime, dostavljeno je izvješće ravnateljstva za 2009. godinu, umjesto novog izvješća o radu i provedbi zakonom utvrđenih programskih načela i obaveza HRT-a vijeće je dostavilo dopunu ranijeg izvješća. Vidljivo je u dopuni izvješća da se u neke naše primjedbe iz kluba HSS-a pale na plodno tlo i da su uvažene što svakako pozdravljamo. Želim istaknuti i to da podržavamo zaključke Programskog vijeća HRT-a koji obavezuju programsko vodstvo HRT-a na promjenu i poboljšanje dosadašnje programske politike, a navedeni su u ovom izvješću. Stoga smo mi u klubu HSS-a skloni podržati ovo izvješće imajući obzir i činjenicu da ljudi koji ovdje sjede nisu odgovorni za poslovanje koje se opisuje ovim izvješćem. No dozvolite mi da kažem i nekoliko rečenica

i dovode u pitanju ulogu HRT-a kao javne televizije, jer se ne vodi dovoljno računa o odgovornosti koju HRT ima zbog svog utjecaja na formiranje stajališta javnosti. Naš je stav da bi HTV kao javna televizija trebao zastupati interese svih građana. u tom smislu jedan od glavnih kriterija pri odabiru gostiju trebao bi biti koga taj gost predstavlja. Naime, često se događa u emisijama da gostuju predstavnici političkih stranaka koje jedva da imaju jednog zastupnika u SAboru ili pak udruga koji imaju 5 ili 10 članova, dok se stranke koje imaju izborni rezultat udruge, zajednice, inicijative građana koje broje više desetaka tisuća članova sustavno mimoilaze. To posebno dolazi do izražaja kada se raspravlja o opće ljudskim vrijednostima. Mi smo u klubu HSS-a već upozoravali i nažalost u tom segmentu nismo vidjeli da je učinjen niti milimetar pomaka. Model rada HTV-a je destimulirajući i za političare i za zastupnike koji imaju konstruktivne rasprave i prijedloge koji nude rješenja i koje odlikuje rad i zauzetost za građane a ne demagogija, jer takvi ne mogu dobiti prostor u informativnim emisijama. Često, a to je posebno istaknuto u posljednje vrijeme, možemo vidjeti u informativnom programu One man Ben shou kao izvješće o radu zastupnika u Hrvatskom saboru, a to je bilo izraženo evo i ovih dana kada su se prikazivala izvješća vezano uz donošenje državnog proračuna. Mogla bih reći da netko tko gleda taj informativni program može zaključiti, što si ekscesniji, to si bolji pa ćeš dobiti više prostora, bez obzira što ne govoriš baš ni mudro ni pametno, a niti mogli bih reći ne predstavljaš skoro nikoga. Zbog subjektivnog prikaza rada zastupnika u medijima, ali i na javnoj televiziji stječe se dojam o privilegijama koje ne postoje i stvara se dodatan gnjev kod građana na političare kao dio društva koji živi na njihov račun, a ničemu ne doprinosi. Naravno da takvih slučajeva ima, ali njih treba prozvati imenom i prezimenom, a ne sve političare i zastupnike stavljati u isti koš. prošlotjednom linču zastupnica kad je riječ o Zakonu o mirovinama, premda se zna da je to pitanje u nadležnosti Zakona o pravima i dužnostima zastupnika čije izmjene su u pripremi. Osobno ću posvjedočiti da sam u izjavi novinarke rekla da se zalažem da se zakon treba mijenjati u smislu da se dužnosnici izjednače sa svim ostalim građankama Republike Hrvatske kada je riječ o mirovinama, naglašavajući da smatram da odluka Ustavnog suda koju moramo poštivati nije pravedna. U prilogu na HTV-u koji je bio plod konstrukcije i imao je za cilj prikazati zastupnike kao privilegiranu kastu, vidjelo se sasvim nešto drugo od onog što je rečeno, dapače stigmatizirani smo. Isti slučaj bio je sa nedavnom izjavom američkog veleposlanika koja je potpuno prekrojena i stavljena u pogrešan kontekst o čemu je jučer i ministar vanjskih poslova gospodin Jandroković govorio ovdje u Saboru i demantirao prilog HTV-a. Pokazalo se da HTV nije učinio dovoljno napora da zaštiti većinu i vrijednosni sustav većine u svom programu, a to onda dovodi u pitanje i njegovu ulogu javne televizije. Čuli smo ovdje malo prije u izvješću da se poziva na davanje većeg prostora Hrvatima izvan Hrvatske. No, ja vam kažem da će još malo uslijediti to da se neće govoriti niti o Hrvatima u Hrvatskoj a kamoli izvan Hrvatske, jer danas u medijima sve ono što je domoljubno i sve što je bogoljubno je izvrgnuto ruglu, a to slijedi nažalost i javna televizija. Da li je prihvatljivo da se izrugujemo našim svetinjama, da ne cijenimo ono što jesmo i da pljujemo po stolu od kojeg smo se digli. Mislim da o tom svi trebaju razmisliti. Ovih dana čuju se i najave o ukidanju vjerskih emisija Ekumene i Mir i dobro koju ocjenjujemo visoko kvalitetnim, a na koje otpada manje od 1% emitiranog programa. Naime, od 300 sati tjedno koliko se emitira na HRT-u svega dva sata tjedno možemo gledati emisije vjerskog sadržaja u zemlji u kojoj se većinsko stanovništvo deklarira kao kršćani. Podsjetit ću da Zakon o HRT-u u članku 7. napominje da su Hrvatski radio i Hrvatska televizija dužni trajno i istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu od javnog interesa te poštovati, poticati pluralizam političkih, religijskih, svjetonazorskih i drugih ideja, omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama no kao da se zaboravlja na taj članak zakona. HRT posluje sa gubitkom, situacija sa oglašivačima zbog gospodarske krize sve je lošija, no sve to ne može biti izlikom za ovakav program kakav gledamo. Nema noviteta, a popularni show programi snimaju se prema licencama, umjesto da ih sami proizvedemo. Žalosno je to što u onom što sami proizvedemo, a to su domaće serije, čujemo psovke koje su postale sastavni dio govornog jezika. Znam da će neki reći da psovanje nije najveći problem HTV-a, ali je svakako jedan od simptoma u kakvom je stanju domaća proizvodnja programa i kakvo je stanje na HTV-u ako se takve emisije kupuju. da je HRT 2009. godinu završio sa poslovnim gubitkom od 106 milijuna kuna nisu nam jasne visoke stope rasta troškova osoblja za čak 15,7%. Kako je moguće da se ostvaruju poslovni gubici i da se istovremeno u HRT-u tijekom 2009. godine isplaćuju otpremnine u rasponu od 150 tisuća do 750 tisuća HRT se kao javna ustanova najvećim dijelom financira pretplatom koju plaćaju građani republike Hrvatske pa stoga ima obvezu politiku plaća i otpremnina uskladiti sa stanjem u hrvatskom društvu što sada nije slučaj. Umirovljenik koji ima mirovinu 800 kuna 10% svoje mirovine mora dati mjesečno za pretplatu ukoliko želi gledati televiziju pa bi onda sa tog aspekta tom tom umirovljeniku, a u tom kontekstu i svim građanima Republike Hrvatske doista trebali ponuditi program koji zaslužuje ta pretplata koja se plaća. Mi u klubu HSS-a smatramo da je potrebno ozbiljno otkloniti propuste koji su se događali u uređivačkoj politici i redovitom poslovanju HRT-a kako bi se gledateljima osigurao kvalitetan program, pravodobna, točna i objektivna informacija, a HRT-u vratio narušeni ugled. Obzirom da je ovdje riječ o izvješću koje se podnosi za razdoblje u kojem su neki drugi ljudi bili na čelu HRT-a naravno da uvažavamo činjenicu da vi koji ste danas ovdje ne možete odgovarati za njihov rad, no od vas očekujemo puno bolje rezultate, posebno u pogledu vraćanja HRT-a HRT-a kroz izmjenu programa i uvođenje reda u okvire javne televizije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a gospodin zastupnik Antun Vujić, izvolite.

U izvješću se spominje dakako čitav niz stvari i propusta, zatim organiziranja kako da do njih ne dođe. Ovdje smo čuli izvještaje klubova koji su također imali duge liste primjedbi. Te duge liste primjedbi, interesantno, obuhvaćaju dakle i od pitanja ravnopravnosti spolova pa do pitanja zastupljenosti manjina. Nitko nije spomenuo pitanje profesionalizma, ali i to bi moglo dodati. Međutim, sve je to u sjeni jednoga ključnog događaja, to je jedan drugi događaj, a to je donošenje zakona i to je zapravo položaj u kojem se našla javna televizija stjecajem okolnosti koje ne možemo a da ne pobrojimo i da ne utvrdimo da je zapravo, da …/Govornik u kojem djeluje i Ravnateljstvo i u provizoriju u kojem djeluje i Programsko vijeće. I ovdje je rečeno, gospodin Milas je to spomenuo, dakle da sada od 11 članova Vijeća svega ih je 6 koji su ostali. Najprije je dakle došlo do blokade izbora jednoga člana i to upravo člana opozicije. Ta je blokada nastupila kroz neslaganje kluba većina u izbor jednog sasvim određenog člana člana za Programsko vijeće zbog navodnoga sukoba interesa. Utvrđeno je, odnosno nije nigdje i nitko utvrdio da takav sukob interesa postoji, međutim ta blokada je izvršena i naravno da je takvu jednu blokadu da su onda slijedile i druge blokade. Najprije je to isto Programsko vijeće smijenilo jednu osobu sa položaja glavnog ravnatelja ili glavne ravnateljice, a imenovalo je par mjeseci poslije toga, mislim 6 mjeseci za položaj, dakle na još višu funkciju. I stoga onda je uslijedila ostavka još troje članova Vijeća. Zatim je Vijeće napustio još jedan član koji je vjerojatno otišao na svoj otok znanja ljetovati. I dakle sad imamo situaciju da imamo od 11 članova vijeća 6 članova vijeća.

Mi ne možemo podržati ovo vijeće i to se ne odnosi nikako ni na koju osobu ovdje prisutnu, to se ne odnosi niti na predsjednika vijeća niti na same one koji su ostali u vijeću, to se ne odnosi niti na ravnatelja vijeća. To se naprosto odnosi na neslaganje sa sa time što glavna svrha vijeća nije ispunjena i što za taj dio krivice dobar dio ne snosi ovaj Sabor. Na svu sreću, zakon ne predviđa sankcije za televiziju u smislu donošenja ili prihvaćanja ili neprihvaćanja izvještaja. Ta klauzula je ugrađena još u prošli zakon i to sa dobrom namjerom da se zapravo ne dogodi da se zbog bilo kakve ili nekako složene saborske većine onemogući putem izvještaja ovo vijeće. Ali postoje moralne obveze i postoji snaga neke argumentacije i postoji dakako potreba da se svi zabrinemo nad sudbinom javne televizije jer je to jedini medij, jedini od velikih medija, značajnih medija koji je ostao javan. U tom smislu uvijek postoje dvije zapreke kada se govori o javnoj televiziji. S jedne strane stoje sve naše primjedbe na njegu kvalitetu, podijeljene između ostaloga ili barem umanjene za određene vrijednosti koje ta javna televizija ima, jer je to još uvijek i takva jedna od boljih javnih televizija, a najbolja u ovom dijelu Europe i dakako našeg nezadovoljstva sa ovim stanjem. Mislim da je ključno da se koncentriramo na budući zakon, mislim da je ključno da u njemu ugradimo one instrumente koji će pomoći da riješe pitanje .../Govornik i u vodstvu javne televizije, a onda i u samome vijeću. I ako se ne varam prema nekim saznanjima koje imam možda smo u toku da se postigne nekakav konsenzus vezano na način upravljanja, na način zaštite autonomnosti javne televizije bez obzira koja stranka bila na vlasti kada proradi u punom sastavu ovaj Zakon. Možda gospodo s javne televizije imate sreću da tu postoje određene neizvjesnosti, pa se nadam da ćemo ugraditi i takav zakon u kojem neće biti majorizacije, u kojem ćemo moći osigurati da vi kao Programsko vijeće i vi kao ravnateljstvo imate zaštitu od ovoga Sabora, da vas dakle ne proganjanju svako toliko pojedini ministri financija da li treba da platite još i PDV ili ne, da vas dakle, da možete se posvetiti prvenstveno izgradnji profesionalizma u novinarskoj strukturi. Jer vi u ovom momentu nemate takvih programa. Komercijalne televizije vas stišću sa jednim tipom informacija na koje vi ne možete odgovarati istim takvim tipom informacija. Svjesni smo da je određen pad gledanosti vezan i na takav pristup medijima. Vi imate jedan rivalski Dnevnik koji ne slaže sebe ne slaže sebe po važnosti vijesti koje daje, nego po tome kada ćete se vi pojaviti da dadu udarne vijesti. Sve su to okolnosti u kojima djeluje javna televizija kao jedina zaštita ovih građana u odnosu na privatne interese. I uz podršku koju želimo izraziti javnoj televiziji smatramo da je put u ovom konkretnom slučaju do te podrške naša suzdržanost u pogledu prihvaćanja ovoga Izvještaja. Hvala lijepa.

Ako je povreda Poslovnika. Ovako, kolega Vujić je rekao da je .../Govornica se ne razumije./... u ravnateljstvu i Programskome vijeću i za stanje na Hrvatskoj radioteleviziji kriva parlamentarna većina.

priznat ćete i sami da je za sve ovo kriv zakon, potrošeni zakon iz 2003. godine. Drago mi je da podržavate donošenje novoga zakona koji će drugačije regulirati ulogu Programskoga vijeća, Ravnateljstva i Nadzornoga odbora. Za klub HDZ-a gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani ravnatelju, predstavnici Programskog vijeća i Ravnateljstva. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će dopunu Izvješća o radu i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenim Zakonom o HRT-u, u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 14. listopada 2008. godine do 24. veljače 2010. godine i Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a u 2009. godini a koja je sukladno zaključku Hrvatskoga sabora sa 18. sjednice kao što smo već danas čuli od 15. srpnja dostavilo Vijeće HRT-a. Osvrnut ću se prvo na neke navode iz Godišnjeg izvješća o poslovanju HRT-a pri čemu moram primijetiti kako iz Izvješća iz fonograma proizlazi kako je HRT imao brojne probleme u poslovanju, pa bi tako ova Izvješća mogli nazvati i zbirkom ukoričenih problema koje bi se trebalo iznova iščitavati kako netko u budućnosti ne bi isto ponovio. Naime, poslovnu godinu HRT je završio sa gubitkom, već smo to danas i čuli od 106 milijuna kuna pri čemu je ostvaren ukupan prihod u iznosu od milijardu kojim HRT nije uspio pokriti ukupne rashode u iznosu od milijardu 570 milijuna kuna. Potkraj 2009. godine prihod od marketinga bio je za 62 milijuna kuna manji od planiranih, a prihodi od pristojbe i ostali prihodi bili su veći za 35 milijuna kuna. Programsko vijeće zaključkom sa naše 18. sjednice zaduženo je da ovaj Dom posebno izvijesti o ostvarivanju obveza koje proizlaze iz Zakona o ravnopravnosti spolova, te nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova o čemu je već i kolegica eto nešto rekla. Želim izraziti zadovoljstvo što je prepoznata potreba i važnost edukacije po pitanju razumijevanja samog pojma ravnopravnosti spolova, te što sve područje ravnosti spolova obuhvaća. Jer uočeno je da je glavni problem manjkavo razumijevanje samog pojma rodne ravnopravnosti i načina na koje se niz društvenih političkih gospodarskih i kulturnih tema može djelotvorno obrađivati i iz rodno osjetljive perspektive. U skladu sa iznesen im preporuča se provoditi stalnu izobrazbu urednika i urednica o integriranju problematike rodne ravnopravnosti u urednički, ali naravno i novinarski rad. Istodobno Sabor je zadužio Vijeće da do 30. rujna ove godine dostavi posebno izvješće i o ostvarivanja obveza HRT-a koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i dokumenata kojima su uređene obveze HRT-a, dakle o promicanju ravnopravnosti spolova, promicanju prava ranjivih skupina. Odnosi se to na djecu, osoba sa invaliditetom i drugo iz kojeg nedvojbeno proizlazi kako u svezi s programima za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Vlada Republike Hrvatske i Savjet za nacionalne manjine ulažu iznimne napore i sredstva što će u konačnici činiti i dalje. Međutim, kada govorimo o javnom servisu i ispunjavanju uloge HRT-a u tom smislu moram se osvrnuti i na dio koji se odnosi na informativni program, a nešto su to već učinili moji prethodnici. Prije svega na središnji Dnevnik HTV-a u kojem teško ili nikako mjesto nalaze teme poput investicija, inozemnih ulaganja, tema koje su izvan reći ću svakodnevne depresije ali i tema koje su važne ne samo za lokalne zajednice već za ukupnu gospodarsku percepciju zemlje. Navest ću samo jedan primjer, bilo je to nedavno. Kolega eto iz Šibensko-kninske županije rekao mi je nekoliko puta o njemu, i ja ga želim ovdje još jednom izreći. Ako milijardu kuna za vode i odvodnju u Hrvatskoj nije vijest kojoj treba posvetiti barem minutu dnevničkog vremena, tada se s pravom pitamo što je javni interes. Na žalost takvih primjera ima na desetine, iznimku ipak upućujemo programima Hrvatskoga radija, koji drže slušanost gotovo polovice radijskih slušatelja u zemlji, a potvrđena je i uloga informativnog programa Hrvatskog radija kao najvjerodostojnijeg, najprofesionalnijeg izvora informiranja. U očekivanju donošenja novog Zakona o HRT-u koji će ugovorom definirati upravo sfere javnog interesa, imat ćemo nejasnu sliku o tome kako se zapravo ispunjava javna uloga Hrvatske radiotelevizije. No unatoč svim problemima i previranjima ovo vodstvo ulaže napore kako bi se što prije stabilizirala situacija na HRT-u i javnu televiziju dovela u red i zato im upućujemo pohvale. Inzistiranje na poštivanju Zakona o HRT-u važno je u razvoju Hrvatske radiotelevizije kao javnog medija i hrvatskog građanskog društva. I dok se komercijalne televizije u ratu za gledatelje vrlo često oglušuju o neke temeljne, pa možemo reći i etičke principe suvremenog građanskog društva, oglušuju se i o zakone koji reguliraju medijski prostor. Smatram kako pitanje HRT-a ne smije i ne treba biti pitanje političkog prestiža, rivalstva, borbe između političkih suparnika, da doista moramo zajedno sjesti, a eto mislim da to mi i činimo posljednjih nekoliko dana, pokušavamo nadići te barijere, i ponuditi najbolja moguća rješenja i pomoći onim zdravim snagama HRT-a, a ja osobno doista smatram da ih tamo ima, da isplivaju i naprave restrukturiranje HRT-a onako kako to i Hrvatski sabor i hrvatska javnost očekuje na način da HRT doista bude javni servis. I eto pred kraj podsjetit ću na 21. studenoga 1996. godine kada je glavna skupština UN-a proglasila taj dan svjetskim danom televizije, dakle on je obilježen prije tri dana, medija koji posjeduje moć, neki će reći medija koji posjeduje iluziju, ali ima i veliku ulogu nezamjenjivu u razvoju demokracije i političke participacije građana i zato je njezina javna uloga iznimno značajna. Klub zastupnika HDZ-a podržat će dopune izvješća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Programskoga vijeća i ravnateljstva. Ovo dopunsko izvješće zapravo je šlagvort, jer danas govoriti o tome što se radilo u poslovanju HRT-a u 2008. godini pomalo je deplasirano, i neozbiljno, ako ništa drugo možemo reći da u mnogočemu stanje sada gore nego što je bilo 2008. godine, i da zapravo izvješća ovakvoga tipa služe kao obračun jedne poslovodne ekipe s onom koja je bile prije. Ono što može i mora brinuti je činjenica da je Hrvatska radiotelevizija javni informativni servis, osnovan po Hrvatskome saboru, i ne možemo i ne smijemo bježati od svoje odgovornosti, a ja uvijek ponavljam odgovornost je uvijek na vladajućoj većini, jer ona donosi odluke za stanje na HRT-u. Stanje je gore nego ikada. Gore nego ikada zbog toga što se provodi ono što se mora provesti, dakle restrukturiranje uz smanjenje broja zaposlenih, ali bez ikakvih jasnih kriterija i s takvom opasnošću da se ugrozi program. Čujem da je jučer na jednom sastanku na HTV-u rečeno da program ne može biti sveta krava, dakle da pod cijenu ugrožavanja programa treba neke ljude maknuti s HTV-a, a ja pitam što bi to trebalo na televiziji biti sveta krava ako nije program? Jesu to možda kamere, hodnici, stropovi, podovi, kablovi? Program je esencija televizije. Ona ne postoji bez njega. Prema tome ako se iz nekih redakcija ovoga časa odstranjuje po 10, 15 ili 20 ljudi koji nose program, dok neradnici i dalje ostaju na platnome spisku, onda se postavlja pitanje koji su to kriteriji? I kako je uopće bilo moguće da netko bude honorarac Hrvatske radiotelevizije 22 godine? Kako je bilo moguće da netko radi čitav dan, dakle ne radi se o dopisnicima koji rade jedan, pet, tri sata tjedno, povremeno, iz nekog udaljenog mjesta, s otoka, nego se radi o ljudima koji stvaraju program, o producentima, o ljudima koji su izravno u programu, u njegovoj kreaciji. Kako je moguće da netko bude tamo 15 godina da nije zaposlen i da danas odlazi, a da oni koji su formalno na plaći nemaju nikakvoga straha, jer je netko drugi radio posao do jučer za njih, vjerojatno oni neće raditi ni sutra. Nije problem dakle u tome što Hrvatsku radioteleviziju treba restrukturirati, to je reklo bi se condicio sine qua non njenoga opstanka, i nije problem u tome što mora otići izvjestan broj ljudi, nego je pitanje tko odlazi, po kojim kriterijima, što će ostati. Da li odlazi kreativni dio priče i kreativni dio tog tima, ili odlaze ljudi koji ne zaslužuju svoju plaću? Prema mnogim informacijama vršitelji dužnosti na nekoliko razina koji provode to nisu kompetentni da tako to dobro procijene. I postoje ozbiljne naznake da se struka ne sluša, i da se može dogoditi izravna ugroza ne samo kvalitete programa, nego odvijanja programa. I onda je ono što se dogodilo 2008. godine potpuno smiješno u odnosu na ovo što se događa sada. Vidimo da neke stranke bi uređivale program na HTV-u, neke bi uređivale i dnevnik, kao da dosad nisu dovoljno. Pa teško je u Dnevniku od 30 minuta ugurati išta pozitivno, očito kraj toliko cirkusa i skandala koji se proizvode svaki dan. Pa ima jedna konkurentska televizija, ima Dnevnik koji traje sat vremena pa ne uspije unutra ugurati ni jednu pozitivnu emisiju, odnosno informaciju zbog toga jer ima toliko toga smeća koje se nakupilo u društvu, socijalnog smeća, političkog smeća koje zagađuje prostor kulturalni, sociološki, politički … /Upadica se ne razumije./… I udbaški, tako je, tako je kolega Markovinoviću, ja se slažem. Vjerojatno ste vi dobar stručnjak u tom smislu. Prema tome, čemu se čudimo? Čim se počne Čim se počne govoriti o nečemu što vama nije u interesu, gospodo iz HDZ-a, odmah se otvara priča o Čačiću jel' tako? E pa sad, iskoristimo i tu prigodu kad vas već potpredsjednik Sabora neće opomenuti što uskačete u riječ govorniku. Ja znam da bi vi bili najsretniji da imate barem komad karte gdje možete optužiti i dovesti na sud gospodina Čačića i da biste to napravili u ovih 7 godina da ste mogli. Ali što ćete kad ne možete. Nije vam lako gledati da se on pojavljuje i na HTV-u, ali što ćete kad je on zanimljiv sugovornik, kad ima što reći, kad ima što … /Upadica Gospođo Vardić, žao mi je. Ja ovo govorim upravo zbog toga jer mi ne dozvoljavate govoriti o temi, dobacujući kao da smo na peškariji.

zazivate ih. To je jedna vrsta retoričke figure koja je to poznata u retorici. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Dakle naša interakcija je uspostavljena, mi se volimo

program koji stvara program je vrhunske kvalitete. Obzirom na to s kojim kapacitetima i ljudstvom će ubuduće raditi taj program nakon ovako provođenog restrukturiranja program HTV-a nije loš, a vjerojatno će doći do poremećaja upravo zbog toga što se trudite kao većina u ovome Saboru da spriječite vrlo važan proces konačnog imenovanja trajne uprave, konačnog imenovanja članova Programskog vijeća koji nisu u sukobu interesa kao što ste tvrdili jer to tvrdi i saborsko povjerenstvo i jednom kad ste potegnuli tog mačka za rep, kad ste poremetili odnose onda sad odjednom vam je kriv zakon, a uvijek su odgovorni zapravo ljudi. Ljudi koji sjede u upravi, ljudi koji sjede u Programskom vijeću. Da je situacija u Programskom vijeću bila normalna, suradnička, kreativna, bez obzira koliko kritična, ne bi se dogodili rekao bih masovni slučajevi ostavki jer 3 ostavke je jako puno. To su ljudi koji nisu došli tamo na ladanje, nego su došli obaviti ozbiljan posao. Posljedica toga što radi vladajuća većina u Hrvatskome saboru je to što danas imamo samo 6 ljudi u Programskom vijeću, što ključno tijelo koje bi valjalo nadzirati program i provođenje funkcije javnoga servisa nije u stanju funkcionirati. Koliko god mi govorili i šutjeli o tome činjenica jest da to je vaša odgovornost. Klub HNS-HSU-a neće moći podržati ovo izvješće i podržati ovo izvješće i prosvjeduje zbog toga što kao vladajuća većina ignorirate situaciju na televiziji na kojoj vlada izvanredno stanje. (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega, dopustite mi da ispravim netočan navod kad ste kazali kako je teško ugurati, u program misli se, nešto drugo u Dnevnik pored toliko smeća i skandala koji se događaju. To je netočna tvrdnja. Točna tvrdnja je da se loše vijesti, skandali, depresije i ne znam što sve događa svugdje na svijetu, ali ne trebaju dominirati našim programom, ne trebamo tako širiti ni malodušje ni nezadovoljstvo. I slažem se s izjavom koju sam nedavno pročitao gdje jedan čovjek koji je posjetio Hrvatsku kaže: "Puno toga što sam u Hrvatskoj vidio mi se svidjelo, a ništa od toga što sam čuo". Moramo malo optimizma. predsjednika stranke. Imamo puno papira koji očito nisu stigli do DORH-a. Evo, sinoć sam saznao nalaz od Financijske policije 2001. pošta to nije stiglo, masu ugovora itd., a ugled njegovog predsjednika normalno je poznat ne samo u ovoj zemlji nego i u susjednim zemljama. To je normalno jel'. A žao mi je evo što, kolega samo jednu rečenicu,

To kolega Beus nije točno, a i pitate se kako je moguće da honorarac radi 22 godine? Stanje godinama prije ovoga je bilo znatno gore, kaotično, neodgovorno, neorganizirano, vladala je samovolja pojedinaca, stanje godinama nitko u kojem nitko nije brinuo dolaze li na posao ljudi, rade li uopće, gdje provode vrijeme i vodili su tvrtku oni koji su više voljeli i društvo i čašicu i restorane, a ne HTV. A ova uprava treba ispaštati zato što je donositelj loših vijesti. Konačno je se pokazalo tko je falsificirao financijska izvješća, tko je zapošljavao lažno, koliko zaposlenika ima plaću redovno, a ne dolazi na posao nikako dok honorarci su godinama odrađivali posao. Problem na HTV-u nisu honorarci koje vi postavljate jer su oni odradili veći dio posla, problem su zaposlenici i to onaj veliki dio zaposlenika koji godinama samo primaju plaću od HTV-a, a ne dolaze na HTV uopće, a imaju sve privilegije. Ali konačno imamo pravu sliku stanja na HTV-u i zato ne treba ova uprava ispaštati što nam je prezentirala realno stanje. Hvala gospođa zastupnica Sunčana Glavak. neke razmirice, ali moram vas ispraviti kolega Beus, rekli ste vladajuća većina ignorira stanje na HRT-u. Ne, upravo suprotno. Kao što vidite ne ignoriramo ništa, upravo se radi novi Zakon koji će sutra nam doći na sjednicu Odbora, a kao koji spominjete proizveo je postojeći Zakon. Dakle, novim zakonom, svi oni kojima je stalo do javne televizije uvest će reda u javnu televiziju, napraviti će se već spomenuti ugovor koji će definirati područje javnog interesa, dakle ako ste isto ta to da se uvede konačno reda onda mislim da ćete se složiti da Prijedlogom zakona a s obzirom da spominjane šizofrene uvjete ipak dajmo malo više dostojanstva kada govorimo o ljudima koji tamo rade na Hrvatskoj radioteleviziji rade vrhunski profesionalci, duboko vjerujem u to naravno još uvijek rade oni ili ne rade oni kojima treba tek ući u trag, ali to nismo mi tu da o tome odlučujemo ili radimo, već će to raditi sama kuća. Jednako tako mislim da nije u redu kada govorite da nas niste primijetili, morate nas primijetiti jer ipak mi smo vladajuća većina u ovom Saboru, a što vi morate o svim točkama raspravljati jer vas ima jako malo, onda ste vi ... možda malo češće nego mi u ovoj Sabornici. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica MIrela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Moram priznati kada sam dobila taj dokument, tu dopunu Izvješća da sam bila jako iznenađena, jer nakon one salve kritika koje smo mi kao zastupnice i zastupnici na prvo Izvješće dali, čovjek bi očekivao da će ovakvo Izvješće biti puno kritičnije i samokritičnije i ozbiljnije nego što je bio prvi dokument. Na žalost ja ne vidim neki značajni korak unaprijed, odnosno poboljšanje u odnosu na onaj prvi dokument kojeg smo onako brutalno iskritizirali i kojem nismo dali prolaz i zbog kojeg jeste morali napraviti ovu dopunu Izvješća o kojoj danas na kraju krajeva raspravljamo u Saboru. To mi govori da je u principu problematika, sada govorim o ravnopravnosti spolova, takva da ju osoblje, programsko vijeće ali općenito ljudi na televiziji jednostavno ne razumiju. Počet ću od prilično banalnih stvari a to je jezik Izvješća koji je još uvijek odnosno još uvijek nije u potpunosti rodno osjetljiv, bez obzira što bi se od Izvješća koje govori upravo o radno osjetljivoj problematici očekivalo da barem koristi ako ništa drugo rodno osjetljivi jezik. To ovdje nije slučaj, zbog toga što se u nekim situacijama govori rodno osjetljivim jezikom, ali u većini drugih situacija se ne koristi rodno osjetljivi jezik. To ukazuje na jako nisku razinu senzibiliteta, odgovornih osoba na HTV-u prema problematici ravnopravnosti spolova općenito. Nerazumijevanje što je uopće ravnopravnost spolova vidljivo je s popisa emisija koje navodno obrađuju problematiku ravnopravnosti spolova pa smo mi u tom popisu emisija našli apsolutno sve emisije ili određene dijelove emisija koje se tiču recimo obiteljske nekakve problematike, nekakve zdravstvene problematike kao da su te problematike apsolutno ženske problematike, kao da se ne tiču problematike svih ljudi. To je također nešto nedopustivo, zbog toga što se na taj način stvara jedan ženski geto tema u koje se guraju žene u Hrvatskoj da su prisiljene u principu participirati u temama koje se tiču isključivo ove nekakve domene. Situacija što se tiče reklamnih sadržaja i rodnih stereotipa koje i dalje oni zastupaju i promoviraju je upravo skandalozan i ja ne mogu doista vjerovati da Hrvatska televizija nije u stanju načiniti ništa po pitanju toga da jednostavno odbije reklamne sadržaje koji podržavaju rodne stereotipe ali to se i dalje konstantno događa, bez obzira što mi govorili po ovom Izvješću i po drugim izvješćima o medijskim sadržajima ne samo na Hrvatskoj televiziji nego općenito na televizijama. Nedopustivo je također ignoriranje obveze edukacije po ovim pitanjima i objašnjenje da se jednostavno novinari i urednici nisu željeli odazvati na edukaciju po pitanju ravnopravnosti spolova je prilično loše objašnjenje i mislim da se tu treba odraditi određena vrsta prisile pa i financijskog kažnjavanja po ovom pitanju. Korištenje rodno osjetljivog jezika na HTV-u je još u jednom dijelu problematično. Naime, često se sugovornice u emisijama, bez obzira na to što se radi o osobama znači koje su ženskog spola, kada se predstavljaju u funkcijama ili poslovima koje obavljaju govori se o njima kao ministrima, ravnateljima i slično, to je nedopustivo. Ako je već osoba ženskog spola onda ju možete barem predstaviti u funkciji u rodno osjetljivom kontekstu. Disperzija muško ženskih sugovornika ili sugovornica po tipu emisija je također skandalozna. O važnim temama poput politike, ekonomije i drugih tema koji imaju određenu visoku važnost po pitanju društva uglavnom imamo sugovornike koji su naravno muškog spola, a kada se radi o nekim emisijama koje su koje su frivolnijeg tona ili su zabavne tog tipa onda ćemo uglavnom u pravilu imati sugovornice po tim pitanjima. Naravno da televizija može nešto napraviti po tom pitanju i nitko ne kaže da ne treba biti zabavnih emisija ali pitanje da li se kroz takve sadržaje isto treba promovirati jedan rodni stereotip da su žene te koje se više bave s takvim temama, i sudjeluju u takvim temama, a o važnim pitanjima po društvo su oni koji trebaju govoriti o tim temama isključivo muškarci. I uvijek u ovim Izvješćima imamo neka opravdanja zašto nije bilo moguće plasirati više tema iz područja ravnopravnosti spolova, susrećemo tu opravdanje objektivne okolnosti. Međutim, nigdje se ne pojašnjava koje su to bile objektivne okolnosti i zbog čega mi nismo u stanju na Hrvatskoj televiziji kao javnoj televiziji imati stvarnu ravnopravnost spolova nego se stalno nešto prolongira pa se postavlja pitanje da li ćemo imati dopunu ovog Izvješća iz 2008. godine, ili što? Doista mislim je upravo nevjerojatno da nakon one kritike koje smo imali na ono prvo Izvješće je moguće da danas raspravljamo o ovakvom tipu Izvješća u parlamentu. Osvrnut ću se na kraju na još jednu problematiku kojoj je pitanje ravnopravnosti spolova također pokriva, a to je pitanje prava seksualnih i rodnih manjina koji se također na televiziji obrađuje u prilično neobičnom kontekstu te bih molila da se ubuduće više posveti pažnje po pitanju ravnopravnosti spolova i ovoj problematici koja nije našla nikakvo važno mjesto u ovom izvješću. Hvala. Hvala. I gospođa zastupnica Karolina Leaković. Izvolite. **Leaković, Karolina (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospodo predstavnici HRT-a i ministarstva, kolegice i kolege. U okviru ove rasprave želim se zapravo osvrnuti na aktualnu situaciju odnosno na događanja na HRT-u posljednjih nekoliko mjeseci ili tjedana, jer smatram da itekako imaju veze sa sadržajem ovih dvaju izvješća. Ponajprije apeliram da ubuduće izvješće o poslovanju za proteklu godinu dobijemo ne na kraju tekuće godine nego nego u prvom kvartalu možda sljedeće godine. Smatram da je također otegotna okolnost što mi danas zapravo raspravljamo o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obvezi utvrđenih Zakonom o HRT-u u situaciji u kojoj Programsko vijeće djeluje u krnjem sastavu, a cijela uprava HRT-a je zapravo privremena uprava i to već godinu dana. I nakon toliko mjeseci te privremenosti teško da ona više uživa legitimitet. Sigurna sam da uopće ne uživa povjerenje zaposlenih na HRT-u koji su ili bar velika većina njih to pokazali i posljednjih nekoliko tjedana svojim akcijama, te su na taj način vrlo jasno izrazili nezadovoljstvo načinom na koji se sada upravlja HRT-om ili načinom ne koji se HRT devastira kao javno zajedničko dobro. I to tako da se kućom širi jedna atmosfera straha i nesigurnosti u kojoj se odluke donose obavijene velom tajne, gdje nadzor javnosti zapravo više nema, gdje nama polaganja računa toj javnosti. A sve primjedbe, preporuke ili apeli koji se u korist, na korist, dobronamjerno odašilju na HRT dolaze dolaze iz kruga novinara, ljudi koji se bave medijima, filmom, kreativnim industrijama, kulturom znanošću nailaze zapravo na odbijanje. Jer mi se čini da sadašnji privremeni ravnatelj HRT-a zapravo nije došao na HRT kako bi popravio javnu radio televiziju kojoj doista treba jedna dobra kreativna injekcija, nego da se ste zapravo ondje postavljeni gospodin Popovac kako bi ste dokrajčili HRT kao javnu radioteleviziju. Ne znam u čijem interesu, ne želim nagađati, ali konstatiram da vaši postupci nailaze na osudu i samih ljudi koji rade na HRT sigurna sam da vi to znate, jer se inače ne biste zatvarali u svoj ured dok vam ljudi protestiraju pred zgradom HRT-a pred nekoliko dana. Ne bih se osvrtala konkretno na pojedine točke izvješća Programskog vijeća, jer ono kao što sam rekla djeluje u krnjem sastavu. O tome je u Saboru bilo dosta rasprave, zašto je to tako i tome slično, pa neću ni o tome. Ali ponavljam da stanje privremenosti na HRT-u traje već godinu dana praktički jer su glavni ravnatelj i ravnatelji podružnice izabrani na svoje funkcije privremeno na 6 mjeseci i to njih trojica 9.12.2009. godine. S time da je vijeće potvrdilo mandat VD glavnog ravnatelja za još 6 mjeseci nakon isteka prvih 6 mjeseci. A to koliko znam nije učinjeno za ravnatelja podružnice, pa molim da se gospodin Milas o toj činjenici izjasni ako je moguće. Pitam, znači li to da gospodin Mihajlović i Stipić zapravo djeluju izvan zakona i ako je to točno, tko im je to omogućio i zašto se to događa? Također bi zapravo željela danas doznati ako je moguće gospodine Popovac zašto javnosti nije omogućen uvid u plan restrukturiranja HRT-a koji je Vlada vratila na popravljanje ili na doradu. Do kada se mora podnijeti poboljšani, dorađeni plan restrukturiranja i zašto ga je Vlada zapravo vratila? Je li ga vratila zbog toga što ste napisali da ćete otpustiti premalo ljudi i je li vaš plan restrukturiranja zapravo drugo ime za otpuštanje i to otpuštanje ljudi koji rade na proizvodnji programa, kojima se ispunjava javna funkcija HRT-a i bez čijeg angažmana HRT ne može funkcionirati na način na koji to svi mi koji sudjelujemo u njegovu financiranju očekujemo. Oni koji misle drugačije i oni koji misle da program HRT moraju proizvoditi ljudi koji su zaposleni na puno radno vrijeme na HRT-u, mislim da imaju velikih problema sa razumijevanjem načina na koji funkcionira kreativni proces i na ovaj način dovode u pitanje kvalitetu programa HRT-a a također i na mnoge druge načine nanose štetu hrvatskoj kulturi, znanosti, obrazovanju i tome slično. Još ću jednom ponoviti da je pitanje javne televizije strateško pitanje za RH, da je HRT mnogo više od informativnog programa i nečija igračka uoči parlamentarnih izbora da svim građankama i građanima u RH mora biti itekako stalo da HRT bude financijski stabilan, da njegovo poslovanje bude uredno, da utrošak sredstava od pristupa marketinga bude jasno razdvojen i da se zna za što se pojedina sredstva mogu utrošiti. Konačno, vrlo je važno da HRT nastavi financirati hrvatsku audiovizualnu industriju i da izdvaja zakonom definiran iznos sredstava u hrvatski audiovizualni centar. Molim da odgovorite kakva je situacija s obvezama HRT-a u tom smislu, jer znamo da komercijalni televizijski nakladnici, a ni telekom operatori ne uplaćuju sredstva u Hrvatski audiovizualni centar i na taj način izravno štete hrvatskoj kulturi općenito? HRT si to ne smije dopustiti, mi to ne smijemo to dopustiti jer HRT mora i dalje biti partner ne samo hrvatskom filmu nego i hrvatskoj glazbi i kulturi općenito. Zahvaljujem. Hvala. Dva ispravka jedna replika. Prvi ispravak gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Leaković govoreći o nelegitimnosti ove uprave kazali ste "Ova uprava ne uživa povjerenja zaposlenika na HTV-u". to ne može biti točno nikako, jer nitko niti vi niti bilo tko drugi može znati jeli oni uživaju povjerenje zaposlenika. Nitko takvo istraživanje nije proveo. Ali nećemo valjda u upravu dovoditi onakve a natjecali su se za ravnatelja kao što su u bivšim tvrtkama dok su bili rukovoditelji davali kredite tvrtkama u Čačku u vrijednosti 5 milijuna maraka i nikada ih nisu naplatili. A natjecali su se i 20 godina rade na HTV-u a ne rade ništa, a stanje nije idilično. Ovo samo kao primjer uzimam. Ima i sada problema. Primjerice teletekst funkcionira neprofesionalno. Teletekst emitira HINA-na izvješća i izvlači pretenciozne naslove i neistinite naslove koji se ne mogu nikako izvući iz teksta izjave vijesti HINA-e. Zato i mnoge pritužbe pristižu na jednu gospođu zamjenicu. I mislim da je vrijeme da tu zamjenicu zamijenite. Hvala lijepa.

Smatram da je netočan navod gospođe Leaković kada je privremeni ravnatelj doveden da dokrajči radioteleviziju. To ispada kao da radiotelevizija propadaju i kadrovski i programski što smatram da uopće nije točno. Za mene osobno je najkvalitetniji program HTV-a kvalitetniji nego što su komercijalne televizije, a posebice Dnevnik, informativni program koji mislim da je jako objektivan i da daje prostora svima. Isto tako je netočan navod da je HRT nečija igračka uoči parlamentarnih izbora. Smatram da HRT apsolutno nije ničija igračka niti to može niti smije biti, a tu vašu tvrdnju bi onda trebali potkrijepiti i dokazom ili bar pretpostavkom čija je to igračka. Replika, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, o hrvatskoj javnoj televiziji posebno ističete da je Hrvatska radiotelevizija za Hrvatsku zaista institucija od strateškog značenja i tome je doista tako. I mi kao mala zemlja, bez obzira na sve mane koje ovdje ističemo, moramo jednostavno njegovati kult Hrvatske radiotelevizije kao javne televizije. Ona u svakom slučaju može u tom smislu biti bolja. Međutim, najave da će se ugasiti regionalni centri su opasne i zabrinjavajuće. Ako je Hrvatska radiotelevizija zapala u financijske poteškoće onda nije zapala upravo zbog tih centara i ljudi ovdje koji su bili spomenuti i koji vrijedno rade na proizvodnji nego upravo zahvaljujući onima, a to je vjerojatno netko i kriv, što su dobivali enormne zarade, a Hrvatske radiotelevizije vidjeli nisu. O tome već svi znaju sve. Prema tome, ova pitanja ja želim sada već odgovor tko to dolazi sa Hrvatske radiotelevizije po pojedinim regionalnim centrima govoreći o tome da ne rade ništa, da nisu potrebni itd. Hrvatski radio centri su potrebni našim manjim sredinama, u Dubrovniku, u Šibeniku, u Zadru, u kontinentalnoj Hrvatskoj, u Čakovcu i svugdje. Oni su od toliko velikog značaja za informiranje, pogotovo u manjim sredinama našeg gledateljstva. I još jedno pitanje, ovdje ne vidim, to se dogodilo možda ranije, Hrvatska radiotelevizija imala je svoje vrijedne nekretnine, pa postavljam pitanje kada, kako i zašto i komu je prodan veliki teren u vlasništvu, nekada u vlasništvu Hrvatske radiotelevizije u Zadru. Završni osvrti. Predsjednik Programskog vijeća HRT-a, tko će prije? Dobro onda, v.d. glavnog ravnatelja HRT-a gospodin Josip Popovac. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Ići ću otraga, tako mi je lakše jer mi je svježije. Pa na poseban upit uvažene gospođe zastupnice Marinović, što se tiče toga u Zadru, ja sam upoznat s tim slučajem, dakle taj teren je pripao u brakorazvodnoj parnici s odašiljačima i vezama tvrtki "Odašiljači i veze" 2002. godine i još uvijek i još uvijek su imovina "Odašiljača i veza". Dakle u diobenoj bilanci, ne znam zašto i kako je to išlo moram priznati, ali u diobenoj bilanci taj teren je u Zadru otišao sa "Odašiljačima i vezama" kao i još neke nekretnine i tako kako su u to vrijeme odlučili, dakle zakonom koji je donio i Hrvatski sabor na koncu Što se tiče zadnjih dana, odnosno rasprava uvažene zastupnice Leaković i uvaženog zastupnika gospodina Beusa, dvije stvari samo je vrlo teško katkada pa i velikim profesionalcima razjasniti dvije stvari, a pokušao sam na televiziji i razgovarali smo i sa sindikatima, sa novinarima, sa predstavnicima Hrvatskog novinarskog društva. Dvije su stvari ključne. Jedna je da je vanjska suradnja o kojoj ste vi rekli, svugdje kreativna. Nitko normalan ne drži scenarista na plaći, nitko normalan ne drži na plaći redatelja velikih igranih stvari filmskih niti za to ima ni novaca niti je to moguće. Prema tome, takva autorska suradnja i takva vanjska suradnja će svakako ostati. Ali nakon 15, 20 godina je došao jedan dan kraj jednom robovlasničkom odnosu koji se tolerirao godinama, a to je da ste temeljem ugovora o radu i temeljem stanovitih izvođačkih i autorskih ugovora imali de facto prikriveni radni odnos. Kriterij onoga časa kad su uočene te stvari, s obzirom da se radi o silnim kaznama, o velikim kaznama i po Hrvatskoj radioteleviziji kao mene odgovornu osobu, kriterij je bio moguć samo jedan. Godinama se ta stvar pokušavala riješiti pa smo pokušali smanjenje vanjskih suradnika po 15, 20, tamo gdje je to moguće i svaki put raspast će se program upravo radi te osobe. Ljudski je to i ja to razumijem. U pitanju su ljudske sudbine, u pitanju su ljudi koji tu rade 15 godina, u pitanju su moje kolege na koncu konca s kojima sam ja radio. Ali pitanje je sljedeće, da li a konto toga bio v.d. glavni ravnatelj imao potporu ili je nemao, imam pravo kršiti zakon. E sad, ja sam i ovo ravnateljstvo baba roga kad se konačno držim, Zakon o državnoj inspekciji znate što je mogao napraviti, doći u Dnevnik i zapečatit režiju. A što bi se onda dogodilo, da jednom Dnevnik ne ide jer to Državni inspektorat ima pravo napraviti. U Puli Puli se dogodio slučaj, imali smo novinarku redovito na ugovor o djelu, došla je inspekcija rada, zatekla je na radnom mjestu, dokazala da se radi o prikrivenom radnom odnosu i tvrtka je platila 30 tisuća kuna kaznu, da se takve stvari više ne bi događale. A i još nešto, ti vanjski suradnici su doista radili jer već sam dugo na televiziji, znam i kako su dolazili i sve ovo što sad govorim vama rekao sam i sindikatima. Dobar dio stalnih zaposlenika je uzimao vanjske suradnike koji su za njih to radili i to je tako trajalo godinama. Onda ste imali u jednom trenutku situaciju da su određeni vanjski suradnici zarađivali jako mnogo jer su jako mnogo i radili. Radili po 20 emisija mjesečno. Onda su se zbrajale zarade. Onda su tamo neki šefovi 2000., 2002., tu je negdje, ja se sjećam jer sam radio kao producent tada pa su rekli ovako gledajte, pa ne možete vi imat veću plaću od mene, pa kako ovaj toliko zarađuje. I znate što su napravili? Stavili su ih na paušal, do 10 tisuća kuna mjesečno možeš zaradit, ako ne, ništa. Šta se dogodilo, ovaj više ne radi 30 emisija jer je sad opet doveden u situaciju da radio, ne radio jednako će zaraditi. I tako je nabujao i broj vanjskih suradnika. Bilo je par pokušaja u prošlosti, primani su i u radni odnos. Opet je nabujao broj vanjskih suradnika, ali to je bilo jedno nezakonito stanje. I onda kada mi se upućuje pitanje zašto se ne riješimo tih neradnika. Da, njih ima. Ali vi imate Zakon o radu kojega je donio Hrvatski sabor, a nije moguće ni u program zbrinjavanja stavit ni jednu tu osobu ako postoji vanjski suradnik na istom radnom mjestu. Sud će ga vratiti na posao odmah. I nije točno da je program ugrožen. Tamo gdje je baš bilo slučajeva reagiralo se odmah i ljudi su primljeni u radni odnos. Ali mi jednostavno ne možemo servisirati u situaciji kada štedimo na svemu mogućemu da normalno funkcionira program, trpit situaciju da budemo prekompenzirani. Nama po novom zakonu, odnosno po uzusima koje mi imamo sada prema Europskoj uniji i čemu se moramo podrediti naš proizvod ne može koštati više nego što taj proizvod košta na tržištu. A redoslijed je takav bio da smo na žalost se morali najprije zahvaliti vanjskim suradnicima da bi mogli onda, prvo moramo im ponuditi posao tim istim ljudima koji su zaposleni jer oni imaju isto tako pravo na rad. To su prilično složena pravna pitanja. I nije u pitanju baba roga koja to radi. Jedan je kolega u jednom odjelu na televiziji ovih dana izgovorio, je kaj ja sad bum moral delat pod stare dane, jer to tako je. To je tako bilo, vi ste dobro informirani. Ali isto tako postoji pozadina zakonska, postoje penali, postoje prekršaji, sankcije i kaznena odgovornost. I drugog načina nije bilo da se ta nezakonitost riješi kao i hrpa drugih nezakonitosti koje smo morali u ovih 10 mjeseci rješavati i rješavamo ih. Ono o čemu bih se još referirao a to je rasprava uvažene zastupnice Mirjane Petir, ako se ne varam. Marijane, Marijana./... Daklem, "Mir i dobro" i "Ekumena", "Prvi glas" i te dvije emisije sigurno nisu u pitanju. Dakle, "Mir i dobro" je kao emisija brend Hrvatske radiotelevizije. Osobno sam bio i producent "Ekumene". "Ekumene". Radilo se je i razgovora je bilo eventualno o promjenama satnice određenih emisija iz prostog razloga što se radi nova shema, Hrvatska radiotelevizija svoje zakonske obveze iz programa i ostvarivanju javne funkcije ostvarivati i dalje. Ali da određene poslovne politike koje su do sad bile pravilo to sam rekao da nije svega krava više poslovna politika i one se moraju mijenjati ne samo zato što mi to tako hoćemo nego zato što je to naša zakonska obveza. I opet na koncu konca svi govorimo o promjenama. Negdje s tim promjenama treba početi. Svi kažu bit će bolne promjene i bolni rezovi. Nije bilo ugodno napraviti to što smo napravili, ali na žalost to je bilo zakonito i jedino rješenje koje smo mogli zakonito napraviti, jer nismo ih mogli sve primiti u radni odnos jer imamo kolektivni ugovor koji je ograničio broj zaposlenika na 3435 ove godine smo ga. Dakle, to je maksimalan broj i on nikada ne može biti veći. Dakle, niz je parametara za ovakve odluke i za ovakve akcije koje jesu provedene. I moram vam reći da u tjedan dana stvari ipak funkcioniraju. Neki koji nisu radili prisjetili su se svojih vještina i mislim da će ostvariti svoje pravo na rad. što se tiče kreativnih zanimanja i tu ćemo ispuniti zakonsku svoju obvezu. Kreativna zanimanja ćemo uzimati sa tržišta jasno po projektu, ali onda to nije prikriveni radni odnos nego je to ugovor o autorskom djelu, autorska suradnja bez koje nije ni moguće danas napraviti ni film ni puno toga i to je nama prejasno. Osim toga, osobno sam radio takve stvari cijeli život i mislim da sam kompetentniji puno od mnogih profesionalaca koji u taj dio proizvodnje sigurno nisu nikada zavirili. Bio je još jedan vaš poseban upit, a to je legalnost ravnatelja podružnica. mandat je propisan bio za glavnog ravnatelja, a ni Statut ni zakon ne govori o ravnateljima podružnica na taj način pa smo dobili mišljenje i od Ministarstva kulture bili, a i od neovisnih pravnih stručnjaka da se supsidijarno primijeni Zakon o ustanovama koji je dao tu mogućnost da oni u stvari kao v.d. ostaju dok god se prvi čovjek ne izabere. Evo to će se isto ja se nadam riješiti s ovim novim zakonom. Po prijedlogu zakona je tako, tako da što se tiče legalnosti mandata mislim da o tome sam rekao sve. Što se tiče i restrukturiranja mislim restrukturiranje nije počelo. Znate šta, ovo je bilo samo isključivo redovno poslovanje i otklanjanje štete od Hrvatske radiotelevizije i usklađivanje poslovanja sa zakonitošću. I to vam mogu dokumentirati i za svaku osobu za koga god pitate kolike su štete i kakve su posljedice mogle biti. Hvala vam lijepo na pažnji.

uštede koje radite, ali jednostavno ne mogu prihvatiti kao vašu tvrdnju štedimo na svemu mogućemu kao potpuno točnu. Jer ako proces restrukturiranja nije još ni započeo pravi vi ste spriječili štetu, a tek uštede slijede. Ali najnovija vijest koju sam primio ne ide u prilog tome. Zar je moguće da od stotine i stotine zaposlenika koji ostaju bez posla na HTV-u i honoraraca nije bilo moguće izabrati među njima glasnogovornicu nego je izabrana izvana. Prije minutu sam dobio takvu vijest, gdje jedna osoba daje otkaz i prima se u stalni radni odnos na HTV-u. Pa kakva je to selekcija ako 400, 500 zaposlenika HTV-a koji godinama svoj život ostavljaju u HTV-u nisu u stanju biti glasnogovornica. Prema tome, ne slažem se da je u potpunosti ušteda i ovo je pogrešna poruka. Hvala lijepa. Predsjednik Programskog vijeća HRT-a gospodin Zvonko Milas. Izvolite. Hvala lijepo. Ja ću samo kratko. Ovo je upućeno gospodinu Pupovcu. Ja ću samo reći da sve dobronamjerne kritike prema radu Vijeća zaista prihvaćam, ali jednom za svagda da razriješimo tzv. provizorno vijeće. Žao mi je što gospodin Beus nije ovdje. On kaže svoje i onda nestane koliko sam primijetio. Mi smo mogli reagirati na način kako su reagirali neki članovi Vijeća koji su podnijeli ostavku, recimo onog trenutka kad smo birajući kandidata, odnosno osobu za osobu za glavnog ravnatelja, kad su ti isti članovi vijeća koji su dali ostavku birali osobu koja je dakle dobila otkaz i za koju je dokazano da je radio malverzacije, dakle otuđivanje novca Hrvatske radiotelevizije, to ih nije spriječilo da tom istom čovjeku daju svoj glas, bez obzira što je uprava dakle uz dokazane tvrdnje tog čovjeka udaljila na način da ga je, da mu je dala otkaz. Dakle to govori o samom poslu, dakle to govori o tim ljudima, ali to govori i o onima koji nama upućuju kritike mi smo se mogli maknuti, međutim kako se nismo micali davno prije kad je ovu državu trebalo stvarati, nećemo se ni sad maknuti dok god radimo svi pošteno. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sa temom izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava o 2009. godini, pa izvješća o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. i dalje po dnevnom redu. Hvala.